Utvrđujem da je većinom glasova 79 za, 2 suzdržana i 5 protiv donesena odluka kako

Utvrđujem da je većinom glasova 79 za, 2 suzdržana i 5 protiv donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno

Utvrđujem da je većinom glasova 79 za, 2

Hvala

Bunjca. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće. Izvolite. **Tušek, Žarko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 48. sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine pisani zahtjev zastupnice Vladimire Palfi Sinčić o obnašanju zastupničke dužnosti koji je upućen predsjedniku Hrvatskog sabora dana 10. lipnja 2019. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da temeljem Članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, mirovanje zastupničkog mandata Vladimiri Palfi Sinčić započelo 14. listopada 2016. godine te da je zastupničku dužnost zamjenika zastupnice započeo obnašati dr.sc. Branimir Bunjac. Člankom 14. stavkom 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da mirovanje zastupničkog mandata ne može trajati manje od 6 mjeseci te je povjerenstvo utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za obnašanjem zastupničke dužnosti Vladimire Palfi Sinčić. Temeljem citiranog članka zakona stavka 3. mirovanje zastupničkom mandata Vladimire Palfi Sinčić prestaje 8 dana od podnošenja pisane izjave predsjedniku sabora. Nakon provedene rasprave povjerenstvo je temeljem Članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora donijelo jednoglasnu odluku sa 8 glasova za te predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice. Dana 18. lipnja 2019. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Vladimire Palfi Sinčić. Zastupničku dužnost zamjenika zastupnice prestaje obnašati dr.sc. Branimir Bunjac dana 18. lipnja 2019. godine. Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva, otvaram raspravu. Ako nema zatvaram raspravu, pa dajem na glasovanje prijedlog odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Vladimire Palfi Sinčić i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice Branimira Bunjca. Molim glasujmo. Utvrđujem da je jednoglasno 87 glasova za donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.